Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись. залі зареєстровано 332 народних депутати України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата Лероса Гео Багратовича. Вітаю вас! Вітаю від імені колег. Здоров'я, наснаги, успіхів, ну, і досягнень. Ще раз зі святом. (Оплески) Шановні колеги, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. 23 квітня 2020 року Президент України Володимир Олександрович Зеленський звернувся до Верховної Ради України з повторним листом щодо вимоги проведення позачергового засідання з уточненим порядком денним, з якого було виключено проект Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстраційні номери 3205, 3205-1) та проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (реєстраційний номер 2234). Остаточний перелік питань сьогоднішнього позачергового пленарного засідання вам розданий. На нараді з представниками депутатських фракцій і груп, яке відбулося сьогодні, було досягнуто домовленості щодо розгляду питань порядку денного, що ми проходимо за скороченою процедурою, що ми приймаємо без обговорення, тому що питання не викликає додаткових дискусій. Зараз надійшли дві заяви від депутатських фракцій і груп з заміною перерви на виступ. Перша – це "Довіра" та "За майбутнє". Хто буде виступати? Шахов. З місця, включіть, будь ласка, мікрофон. Не з місця. Будь ласка, Сергію Володимировичу. Шановні колеги, будь ласка, надягніть маски, хто їх забув надягнути. Шановні колеги, що краще померти від коронавірусу чи від карантину? Сьогодні потрібен нам карантин, але не такий, який обмежує конституційні права людей. Під час святкування люди витратили всі останні кошти на святковий стіл. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за те, що сьогодні в країні колапс через неконтрольований коронавірус, через неконтрольований карантин? Нам потрібні сьогодні обмеження, але не такі, які вони сьогодні є. Чому МОЗ сьогодні заявляє і шукає тільки хворих людей? Чому МОЗ не шукає тих людей, які вже одужали? Наші вчені українські, в яких є "золоті" руки, зробили тест на антитіла, і я пройшов сам цей тест, виявлені антитіла і підвищені титри імунітету. Це нам дає сьогодні можливість, тим людям, які вже перехворіли з грудня, з січня, лютого, березня, нормально себе сьогодні відчувати в суспільстві, робити, ходити по парках не тільки з собаками, а і з людьми. Сьогодні українські тести дешевше в 30 разів, чим закуповує МОЗ з-за кордону. 98 процентів тест дає нормальний результат. Ми сьогодні повинні шукати не тих, хто захворів, а тих, хто вже одужав. Наша команда пропонує наступний план дій. Провести масове безкоштовне тестування на антитіла у всіх українців, які мали протягом півроку схожі на коронавірус симптоми і одужали; тим громадянам, в чиїй крові будуть виявлені антитіла, видати картки імунітету і дозволити повернутися до нормального життя; запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу і нормально налагодити українську економіку; створити по всій Україні банки крові з антитілами для лікування важкохворих, як це є у Швейцарії, Франції, Німеччині, які врятували сто років тому від "іспанки" все суспільство; створити державну групу вчених, які займуться розробкою ліків; продовжити карантин та надати фінансову допомогу тим, хто не має антитіл, а також громадянам, які входять до групи ризику. Колеги, як ви вважаєте, краще контрольований коронавірус чи неконтрольований, хаотичний, який дасть падіння економіки, руйнування бізнесу, депресії та психоз у людей, підвищення агресії в сім'ях, паніку, тривогу суспільства, холоду, голоду, руйнування? Кінець один – голодні бунти та смерть. Чи контрольований коронавірус, який дасть можливість розвиватися українській економіці та… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги, також надійшла ще одна заява з заміною на виступ від "ЄС" та "Голосу". Хто виступати буде? Стефанишина Ольга Анатоліївна. Шановні колеги, доброго дня. Я вам зараз скажу одну цифру: 1 тисяча 458 медичних працівників сьогодні захворіли в Україні на COVID. від всіх, хто захворів, і це в 10 разів більше ніж, наприклад, в Німеччині. Ми всі з вами тут знаємо, чому так відбувається. Тому що уряд України вчасно не забезпечив наші лікарні всім необхідним, а саме засобами захисту для лікарів. Колеги, ми всі в цьому з вами залі бачили призначення міністрів охорони здоров'я. Перший був пан Ємець, який намагався нажитися на державних закупівлях по COVID, ставлячи своїх "смотрящих" в державне підприємство "Медичні закупівлі". Ви зняли Ємця і думали, що проблема вирішилася. Але, колеги, це не так. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я в обличчі пана Степанова намагається нажитися на закупівлі засобів захисту для лікарів. В той час, коли державне підприємство "Медичні закупівлі" може закупити костюми, колеги, за 245 гривень одна штука, Міністерство охорони здоров'я повертає ці закупівлі в свій тендерний комітет, і, уявіть, за один день проводить тендер, щоб закупити ті костюми за майже 500 гривень. Колеги, сьогодні Україна замість 140 тисяч костюмів купить 70 тисяч і позбавить одну лікарню, яка могла би півроку працювати в захисті, цих костюмів. Я звертаюсь до вас, колеги, в часи Богатирьової, я це добре пам'ятаю, до 40 відсотків коштів перевитрачалося на державних закупівлях, кралося з ліків, вакцин і медичних Ви зараз своїми руками ставите міністрів, які знову будуть це робити. Ви, "слуги народу", припиніть це. Це в ваших руках. Вчора у нас було засідання Комітету з питань здоров'я нації. І там я побачила єдність, коли і "Слуга народу", і "Батьківщина", і інші фракції підтримали мій законопроект про те, що сьогодні Україна зможе розгорнути широкомасштабне тестування по всій Україні; про те, що лікарям буде підвищена виплата на час самоізоляції до 100 відсотків; про те, що лікарі нарешті отримають навчання, як користуватися засобами захисту; а також змусить нарешті Міністерство охорони здоров'я підготувати до COVID систему охорони здоров'я, а саме лікарні першої, другої, третьої лінії. Тому я вас дуже прошу, цей законопроект вчора підтримав комітет одноголосно з питань здоров'я нації, я дуже прошу і Голову Верховної Ради і вас, колеги, щоб цей законопроект наступного тижня був на засіданні, на на нашому засіданні, і щоб ми всі разом його підтримали. Я вірю, що цей парламент може зупинити корупцію в Міністерстві охорони здоров'я, а також об'єднатися для того, щоб ми з вами побороли цю біду. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Щодо постанов, їх чотири штуки. Це постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (реєстраційні номери 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3). Домовились, що по кожному із цих проектів постанов, по першому виступ та обговорення, по трьом іншим – просто виступ авторів, і після цього переходимо до голосування.

Христос Воскрес! Шановні друзі, депутатська група "За майбутнє" вкотре наголошує, що Україна впевнено прямує фактично до кінця парламентаризму такими законопроектами, які ми приймаємо стосовно змін до Регламенту. І робиться це повністю в антиконституційний спосіб. Цим законопроектом 1043 стосовно внесення змін до Регламенту Верховної Ради начебто щодо протидії зловживанню прав народних депутатів України в ході законодавчої процедури перевищено всі мислимі і немислимі межі ігнорування приписів Конституції України. Ми обмежуємо право народного депутата реєструвати поправки, ми обмежуємо кількість поправок фракціями і окремо позафракційних депутатів. Ця точка зору повною мірою нівелює рішення Конституційного Суду України від 2018 року. В цьому рішенні Конституційний Суд України наголосив, що реалізація права законодавчої ініціативи передбачає обов'язковий розгляд законодавчих ініціатив відповідних суб'єктів. Прийняття законопроекту 1043 – це міна уповільненої дії під існування в парламенті опозиції і іншої думки взагалі. Ми сьогодні хочемо розглядати проект Закону про опозицію, який готує пан Руслан Руслан Стефанчук, ми готові включатися в це. Але, друзі, опозиція – це бути почутим насамперед. Мені як досліднику українського парламентаризму і опозиції попередніх століть спадає на думку, як українські парламентарі навіть у часи монархій захищали свої права, навіть в часи айстро-угорської монархії стояли депутати, такі як Кирило Трильовський, і годинами, по десять годин з трибуни Верховної Ради захищали права українців. А ми сьогодні ці права обмежуємо у власному незалежному парламенті. Друзі, навіть у цей важкий для України час нам як українському парламенту треба зберегти дух демократії і саму демократію. Тому прохання підтримати даний проект Постанови Верховної Ради України. Дякую. Дякую. Сергій Віталійович Кальченко. Да, якщо можна, з місця. І якщо ви не заперечуєте, шановні народні депутати, по всім чотирьом постановам, по 1043 позицію комітету, будь ласка, озвучте. стосуються скасування результатів голосування, комітет відзначив, що вони, навіть саме формулювання суперечить положенням статті 48 Регламенту, яка говорить про можливість скасування рішення парламенту, прийняті у другому читанні та в цілому. Комітет звернув увагу на статтю 48, яка передбачає скасування рішення парламенту у разі порушення Регламенту під час обговорення та голосування на пленарному засіданні, але не під час підготовки законопроекту в головному комітеті. комітет ухвалив рішення стосовно цих чотирьох проектів постанов і запропонував Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення кожного із цих проектів. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, прошу записатися депутатські фракції та групи на виступи: два – за, два – проти. Бужанський Максим Аркадійович. Шановні колеги, прошу вас підтримати голосування за постанову, яка скасовує ганебні, на мою думку, ганебні зміни до Регламенту, які були прийняті прошлого разу. Це грубе порушення суті парламентаризму, це хибний шлях до того, щоб під конкретний законопроект змінювати Регламент. Я пропоную вам скасувати прийнятий на попередньому засіданні закон. Дякую. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Минулий раз, коли розглядався цей законопроект, я хочу нагадати, "Батьківщина" виступала категорично проти і голосувала проти прийняття змін до Регламенту, які обмежують права народного депутата, які порушують Конституцію і перетворюють народного депутата на кнопку, який не має права на виступ, який не має права захистити свою позицію, який не може відстоювати інтереси своїх виборців. Тому що, коли запускається спеціальна процедура при підготовці законопроектів до другого читання, коли по всіх поправках депутат буде мати право один раз виступити, це і є намагання нівелювати повністю парламентаризм. Нам розповідають, що треба боротися зі спамом, спамом законотворчим. Так давайте подивимося на приклади іноземних країн. Я вам хочу нагадати, як у Франції, яка є демократичною країною, за законопроект, який стосувався Gaz de France, було подано 137 тисяч 499 поправок, і нікому не прийшло в голову після цього подання поправок забрати можливість у депутатів від французького парламенту виступати по цих поправках і презентувати їх у парламенті. Я вам хочу нагадати ще один законопроект, який стосувався пенсійної реформи. За цей законопроект було подано 41 тисячу поправок, і навіть після цього ніхто не додумався забирати право французьких парламентарів. Або виступ в Конгресі Сполучених Штатів конгресмена Теда Круза: 21 годину 19 хвилин виступав парламентар, але ніхто не забрав у нього право на виступ. Чому ми перетворюємо український парламент на "банановий" парламент, парламент третього світу? Чому ми знищуємо Конституцію України? Давайте боротися з причинами появи таких законопроектів, які порушують Конституцію, а не з народними депутатами, які хочуть захистити своє право. І цей законопроект буде оскаржений в Конституційному Суді Дякую. Забродський Михайло. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні українці, ви бачите країну зруйнованих інституцій: уряд без ключових міністрів, парламент без політиків і депутатів, але з зеленими кнопочками. Цим людям просто непотрібен Регламент, тому вони його і знищують законом, який забороняє депутату подавати поправки. Закони 16 квітня нічим не відрізняються від диктаторських законів 16 січня. Зверніть увагу: сьогодні чергове позачергове засідання парламенту, сформоване Президентом, а не самим парламентом. В порядку денному – жодного законопроекту самого Президента, а йдуть законопроекти депутатів. Про що ці законопроекти? Жодного про підтримку лікаря, жодного про підтримку економіки, жодного про підтримку освітян, жодного про підтримку країни. Немає банківського закону, який має врятувати Україну від дефолту.

обов’язкове страхування медиків. Тому що сьогодні люди, які працюють з хворими на COVID, отримують 4 тисячі гривень, не доларів, Ні про які 300 тисяч надбавки… відсотків поки що не йдеться, все перекладено на місцеві органи влади. Ми не отримали ці підписні листи, їх блокує керівництво Верховної Ради, тому що треба насправді тільки імітувати бурхливу діяльність, а не працювати для захисту країни. Наша фракція сьогодні не буде голосувати за жоден, окрім ТСК, законопроект, щоб не підігрувати цій ганьбі. Всі бажаючі виступили, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (реєстраційний номер 1043-П). Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Шановні колеги, наступний проект Постанови реєстраційний номер 1043-П1. Доповідає Дубінський Олександр Анатолійович. Після цього переходимо до голосування. Так звані зміни до Регламенту Верховної Ради України, які були, давайте відверто говорити, були шахрайським шляхом прийняті 16 квітня під гаслом протидії зловживанням прав народних депутатів, є ганьбою українського парламенту. Не зупиняючись на суті цього регламентного тероризму, який знищує демократичні засади в законодавчому органі, я хочу зараз особисто звернутися до Голови Верховної Ради пана Разумкова. На жаль, було проігноровано мою офіційну заяву про принципові зауваження до законопроекту 1043 та наполягання на процедурі третього читання, оскільки був свідомо і навмисно змінений текст законопроекту 1043. До голосування 16 квітня народним депутатам були запропоновані абсолютно інші статті, до яких вносилися зміни у Регламент, і текст законопроекту, поставлений на голосування в другому читанні та в цілому, навіть концептуально абсолютно не відповідає тому тексту, який був прийнятий у першому читанні. У відповідності до статей 102, 121, 123 Регламенту саме в такому випадку передбачена обов'язкова процедура третього читання. В своїй заяві я сказав про неможливість ставити законопроект 1043 на голосування в цілому, але я і досі не отримав офіційної відповіді на свою офіційну заяву. Я розумію, що в діючих умовах Голова Верховної Ради не в змозі в деяких випадках протистояти шахрайським методам у Верховній Раді і це надзвичайно прикрий факт для всіх нас. Але я знаю, що ми всі обіцяли, безперечно, виконувати норми Конституції, законів та Регламенту і коли йшли на вибори, і коли давали присягу народного депутата України. Практика, між тим, є трохи іншою. Можливо, в цьому десь заважає наша молодість та недосвідченість, але я впевнений, що ми можемо перетворити парламент таки на справжній орган по захисту прав українців і зробити так, щоб він працював за Регламентом. Ті, хто порушував Регламент при прийнятті законів 16 січня… Дякую, Олександр Анатолійович. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу та в цілому проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (реєстраційний номер 1043-П1). Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступне питання 1043-П2. Доповідає Поляков Антон Едуардович.

Шановні колеги, на жаль, в українській політиці є така дуже погана традиція плутати грішне з праведним та займатися підміною понять. Від чиновників, які являються корупціонерами, ми чуємо про патріотизм, а вони отримують мільйонні зарплати за рахунок наших платників податків. І це на фоні економічної кризи і зубожіння мільйонів наших громадян. Я чую про необхідність отримання нових кредитів, при цьому ви закриваєте свої очі на розкрадання десятків мільярдів гривень, яке не припиняється вже при новій владі. Я подивився останній фільм за участю Президента України. Я жодного слова не почув там про діряву митницю, про схеми з ОВГЗ або про скрутки НДС. Також я нічого не почув про дотримання жорсткої позиції у перемовинах з МВФ. А що замість цього? Замість цього я почув про те і бачу те, що у нас замість того, щоб була дискусія в парламенті, вводяться такі норми під прикриттям змін у Регламент, які порушують цю Конституцію, нашу Конституцію та наше законодавство України замість того, щоб думати про мільйони наших громадян і співвітчизників. Ви називаєте себе новими політиками, а при цьому використовуєте старі схеми та ламаєте опозицію через коліно, забуваючи про всі можливі норми Конституції. Законопроект, цей законопроект про зміни у Регламент – це злочин проти української держави. Прошу підтримати мою постанову. Дякую за увагу.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

За-48 Рішення не прийнято. Наступний проект Постанови 1043-П3. Виступає Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. Шановні колеги, законопроектом 1043, який було проголосовано у Верховній Раді 16 квітня, не 16 січня, а 16 квітня, фактично позбавлено народних депутатів України права законодавчої ініціативи, що свідчить про грубе порушення Конституції України та зведення функцій парламентаризму в Україні фактично до кнопкодавства. Ще раз нагадую вам, що Конституційний Суд України в своєму рішенні від 28 лютого 18-го року наголосив, що реалізація права законодавчої ініціативи, а сюди ж входять не тільки законопроекти, а й поправки до них, передбачає обов'язково їхній розгляд в сесійний залі. Процес розгляду законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради – це не лише обговорення і голосування, це також і обговорення пропозицій, які є формою реалізації нашого з вами права. Вважаю грубою некомпетентністю та неповагою до себе змінювати Регламент під забаганки когось У Конституції України зазначено, що єдиним органом законодавчої ініціативи є парламент. Тому прошу підтримати мою постанову про скасування цього рішення, якісно опрацювати проекти законів, виконувати свої законодавчі функції, поважати себе та колег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

За-53 Рішення не прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій – "Батьківщина"... Колтунович Олександр Сергійович. Заміна перерви на виступ.

що той порядок денний, який сьогодні ми розглядаємо, не відповідає викликам часу, не відповідає тим викликам і загрозам, які сьогодні стоять перед економікою України, перед тією рецесією і перед тією тотальною бідністю, з якою зіштовхуються усі без виключення пересічні громадяни, які виживають на мінімальні фіксовані доходи. Про що мова? Мова йде про те, що є комплексні процеси, які на сьогоднішній день не сповільнюються, а поглиблюються в зв'язку з COVID-19. Ми бачимо падіння промислового виробництва на 8,5 Ми бачимо сповільнення сільськогосподарського виробництва і падіння його за перший квартал на 1,8 відсотків, бачимо невиконання бюджету і дефіцит Пенсійного фонду. І тому на сьогоднішній день ми маємо розглядати не питання водного транспорту і інших моментів, а маємо розглядати першочергові економічні і соціальні кроки, які впливатимуть безпосередньо сьогодні і вже зараз життя громадян України. України. Про що мова? І наша фракція про що говорить? Ми звертаємося до вас, наші колеги, надати 150 підписів для того, щоб скликати позачергове засідання Верховної Ради України і сформувати порядок денний з тих питань, які відповідатимуть національним економічним інтересам і інтересам громадян України, які відповідатимуть питанням, які сформують і подолають бідність в країні і даватимуть можливість на сьогоднішній день людям мати кошти для виживання. Наша партія наполягає на тому, щоб сьогодні громадяни України отримали одноразову допомогу і виплату, яку обіцяли, для того, щоб сьогодні люди мали за що вижити. Це перше. Друге. Для того, щоб ми могли стимулювати внутрішній і споживчий ринок і зберегти мікро і малий бізнес, який якраз отримує і працює у сфері послуг і торгівлі. І третє. Безумовно, ми виступаємо за розумні заходи карантину, для того, щоб громадяни України мали можливість все-таки працювати. І в цей час на сьогоднішній день ми якраз наполягаємо на соціальному захисті не тільки усіх громадян України, а і безпосередньо медиків, чорнобильців напередодні якраз чергової річниці аварії на Чорнобильській АЕС і багато інших кроків, які стимулюватимуть економічне зростання. Ми бачимо досвід країн Європейського Союзу і інших країн, які якраз і в першу чергу йдуть на те, щоб допомогти найбільш незахищеним верствам населення. Ми бачимо досвід Франції, інших країн, які якраз і формують цю соціальну "подушку", яка дозволить громадянам України максимально безболісно перейти цю кризу. І останній, безумовно, важливий момент. Просимо все-таки 150 підписів для того, щоб сформувати саме той порядок денний, який дозволить подолати кризу в Україні і забезпечити соціальний захист. Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстраційний номер 2653-П). Слово для виступу має Поляков Антон Едуардович.

Шановні колеги, дуже небезпечно, коли влада розпочинає жити у власній, відірваній від життя, реальності, забуваючи про всі ті обіцянки, які сіяли під час виборів. Президент Зеленський казав нам про народовладдя, а в дійсності такі поняття, як "демократія" та "дискусія", обмежуються дверми Офісу того ж самого Президента. "Слуги народу" нам казали про підтримку малого та середнього бізнесу, а по факту прийняли антифопівські законопроекти. Про підтримку наших фермерів можна забути саме тоді, коли вночі під час карантину було прийнято розпродаж української землі. А зараз черга дійшла до однієї з успішніших, небагатьох успішних реформ останніх років, до децентралізації. І коли "слуги народу" пафосно заявляють про свою підтримку своїх дій у регіонах, я як депутат-мажоритарник Чернігівської області можу впевнено вам сказати, жодної підтримки у вас нема. До мене звернулася асоціація ОТГ всієї Чернігівщини та Чернігівська обласна рада. Окрім того, що цей законопроект порушує Конституцію України, єдиною метою його прийняття є знищення поняття "децентралізація" та введення введення тиску на місцеву владу напередодні чергових виборів. І ми з вами чудово розуміємо, що "слуги" навряд чи виграють ці вибори без адміністративного ресурсу. Шановні колеги, цей законопроект є помилкою. Але я впевнений, що український народ зробить свої висновки на наступних чергових або позачергових парламентських виборах. Прошу підтримати мою постанову. Дякую.

Комітет у висновку відзначив, що в порушення вимог статті 48 народний депутат Поляков не звертався до головуючого на пленарному засіданні або до Голови Верховної Ради щодо порушень під час обговорення та голосування на пленарному засіданні. Окрім того, саме формулювання проекту Постанови про скасування результатів голосування не відповідає положенням статті 48 Регламенту, де йдеться про можливість скасування рішення, прийнятого парламентом в цілому. Отже, у підсумку комітет ухвалив висновок і пропонує парламенту визначитись шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, переходимо до голосування.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 в Україні" (реєстраційний номер 2653-П). Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного. проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстраційний номер 2372). Шановні колеги, на нараді було прийняте рішення проходити це питання без обговорення. Немає заперечень? Я дам слово виступити представнику комітету… Не будемо? Тоді наступне питання. Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому. Ставимо за основу і в цілому? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстраційний номер 2372). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-295 Рішення прийнято. Шановні колеги ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними…

Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків надання правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 2372). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (реєстраційний номер 2809). Для того, щоб розглянути це питання, нам необхідно його включити до порядку денного сесії, для цього необхідно 226 голосів. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-321 Рішення прийнято. Шановні колеги, мова йшла про те, що можемо приймати цей законопроект без обговорення. Без обговорення. І позиція комітету була за основу і в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (реєстраційний номер 2809). Прошу підтримати та проголосувати. За-318 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (реєстраційний номер 2809). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного це законопроект реєстраційний номер 1182-1-д, це проект Закону про внутрішній водний транспорт (повторне перше читання). Необхідне обговорення? Ні, можемо ставити. Ми голосуємо лише за основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внутрішній водний транспорт (реєстраційний номер 1182-1-д).

За-243 Рішення прийнято. За основу, за основу, ми голосували за основу. Шановні колеги, а можна трошки тихіше в залі. Дякую. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи системи передачі) (реєстраційний номер 3364). Шановні колеги, ми його не розглядаємо, нам необхідно включити його в порядок денний сесії та скоротити строки підготовки до першого читання. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроект реєстраційний номер 3364. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів та надання висновків відповідних комітетів щодо законопроекту (реєстраційний номер 3364). Нам необхідно 226 голосів підтримки за цей рішення, це скорочення наполовину строків. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України (реєстраційний номер 3358). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат України Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги народні депутати, шановні українці! На ваш розгляд пропонується проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України. міністр фінансів Ігор Уманський дав таку інформацію: про те, що до 10 мільярдів гривень недоотримує державний бюджет через корупційні дії – "скрутки", які здійснюються схемщиками, а також прикриваються представниками державних органів і правоохоронних органів. Саме через це на нараді голів фракцій голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко ініціювала створення такої ТСК, і всі фракції це підтримали. Відповідні подання кандидатур подані до парламенту. Я хотів би подякувати лідерам фракцій, які довірили цю роботу здійснювати групі народних депутатів, до якої я також належу. Я вважаю, що ця комісія може стати першою реальною тимчасовою слідчою комісією, яка може не тільки назвати тих, хто винен в корупційних діяннях і викривати корупцію, але також може запропонувати реальні шляхи для того, щоб Державний бюджет України нормальним чином наповнювався і зменшувалася тіньова економіка, в якій погрузла фактично вся Україна. Я хотів би точно сказати, що бізнес не хоче працювати по таких схемах, які сьогодні працюють, не всі бізнесмени хочуть так працювати. Так само, як і є багато порядних представників у правоохоронних органах і державних структурах, які готові допомогти тимчасовій слідчій комісії в тому, щоб вона мала реальні результати роботи. Я просив би консолідації всього залу з цим питанням. А також хотів би сказати, що сьогодні під час наради голів фракцій було запропоновано, щоби ця комісія мала можливість працювати не з вересня 2019-го… Шановний Іван Іванович, правила знають. Я озвучу, що було домовлено на нараді, а ви або підтвердите, або ні. Мова йшла про те, щоб змінити який повинна опрацювати ця тимчасова слідча комісія, не лише з вересня 2019 року, а за весь 2019 рік та за частину 2020 року Зараз будуть виступи від фракцій, ви зможете. Мова йде про що? Ми зараз приймаємо постанову в тому… почекайте, ви не переживайте за мене. Мова йде про що? Ми приймаємо постанову в тому варіанті, який є, після цього буде ініційовані зміни до цієї постанови. Тому що я нагадую: з голосу нічого не буде, не переживайте. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. З місця, будь ласка, включіть мікрофон. 13:59:12 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет розглянув на своєму засіданні проект Постанови реєстраційний 3358, прийняв рішення рекомендувати парламенту розглянути цей проект з урахуванням зауважень та пропозицій комітету. Які це зауваження та пропозиції? Перше. До комітету надійшли листи від депутатської фракції "Слуга народу", в яких запропоновано замінити депутатів Кінзбурську і Устенка на депутатів Ковальова і Аллахвердієву. Таким чином зараз комісія може бути утворена у складі народних депутатів: Крулько, Петруняк, Пуртова, Діденко, Бабак, Ковальов,

комітет звернув увагу на розділ ІІ щодо внесення змін до іншої постанови Верховної Ради щодо утворення іншої тимчасової слідчої комісії, а саме увільнення народного депутата Крулька від обов'язків члена цієї цієї ТСК і заміну його на народного депутата Шкрум. Власне кажучи, в одному проекті постанови об'єднані 2 предмети. Ми знаємо, що за Конституцією для утворення ТСК необхідно 150 голосів, а для внесення змін до такої постанови 226 голосів. Тому для того, аби не виникало питань щодо чинності цього проекту постанови, за нього повинна проголосувати більшість від конституційного складу парламенту. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Сергій Шахов, депутатська група "Довіра". Передаю слово Андрію Коту.

Група "Довіра" в цілому підтримує ідею про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих корупційних дій посадових осіб в органах державної влади. Ми розуміємо, що з року в рік так звані скрутки з ПДВ завдають збитків державному бюджету приблизно на кільканадцять мільярдів гривень на рік. Якщо ми навіть візьмемо невеликий сегмент зловживань – незаконне відшкодування ПДВ, то ті цифри просто вражають. І незважаючи на багато декларацій, які звучать з цієї трибуни уже багато років підряд, ситуація в країні... ситуація з відшкодуванням фіктивного ПДВ надзвичайно повільно змінюється. Але дуже важливо зрозуміти, і ми як група "Довіра" виступаємо за не поверхневе, а глибоке вивчення цього питання, і вважаю, що ми повинні брати більш ширший період, а саме з як мінімум з січня 2019 року для того, щоб кардинально розібратися, як саме працюють наші державні органи і чи вони ефективно борються з мінімізаторами і схемщиками на ринку України. Я вважаю, що рішення повинно лежати не тільки в площині покарання винних зі скруток ПДВ, але так само повинно лежати в площині диференціації ставок ПДВ, які просто дадуть можливість зменшити податкове навантаження, з однієї сторони, на нашу переробну галузь, а з другої сторони, дадуть можливість нам здешевити споживчий кошик. І економічним методом потрібно буде боротися зі скрутками в сфері ПДВ. Ми повинні мінімізовувати наші ризики і дозволяти підприємствам ефективно сплачувати свої податки, так, як це робиться в цивілізованому світі і, зокрема, в Польщі. Дякую. В цілому підтримуючи потребу парламентського контролю в тому, щоб стимулювати правоохоронні органи діяти у важливих суспільно важливих суспільно значимих справах, хотілось би наголосити, що, на жаль, можливості тимчасової слідчої комісії будуть достатньо обмежені, але не через бажання. І тут я цілком розумію, що ті люди, які увійшли в цю комісію, справді хочуть докопатись до суті аргументованості звинувачень колишнього міністра і фактично зловживань у сфері фінансів держави, а через бездіяльність і політичну залежність наших правоохоронних органів. Зараз ми маємо просто кричущий факт. Коли справу, в якій задіяний родич Керівника Офісу Президента з корупції перепрофільовують Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, яка б мала перша бути зацікавлена в розслідуванні, власне, корупційних фактів, у шахрайство і передають в Національну поліцію, де вона і має "померти"… Так ось, одне з ключових завдань цієї ТСК буде, щоб правоохоронні органи не маніпулювали так, як це зараз робить САП у справі викривача, нашого колеги, якого ми сьогодні вітали з днем народження, Лероса. І дуже важливо, щоб вони виконували свою функцію. І викривачі не ставали тими, тими, кого підозрюють, а ті, хто продає посади, відповідали. Тому дуже великий заклик до ТСК. Будь ласка, максимально контролюйте, на жаль, політично залежні правоохоронні органи. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Ну, по-перше, Христос воскрес! Я хочу привітати всіх наших вірян з дуже непростим, непростою Пасхою! Але Благодатний вогонь зійшов, і є серед нас надія, що ми подолаємо, незважаючи на непрофесійні дії уряду і ту кризу, в яку зараз ми ввійшли. Ви знаєте, я згадую те, що говорили нещодавно і Президент, і представники влади: 1 грудня подолали контрабанду і серед керманичів держави немає корупції. Ну, про друге знає тільки Бог. А щодо першого, то ми відчули. І Уманський правильно казав про 10 мільярдів гривень, які кудись зникають кожного місяця. А це 120 мільярдів гривень. Люди добрі, більше 4 мільярдів доларів сьогодні зникає між податковою та митницею. Виникає питання: где деньги, Зин? І в той час, коли ми тут копійки збираємо заради того, щоб подумати, як забезпечити тих, хто не працює якоюсь допомогою, як підтримати наших медиків, як знайти кошти на перше необхідне для боротьби з пандемією, ми бачимо, що на митниці кудись все зникає. І ми не хочемо ввести кримінальну відповідальність за спекуляцію, хоча є два закони на цю тему: один суворіший за моїм авторством і колег з різних фракцій і більш ліберальний. Жодний не хочуть прийняти! Тому ми маємо розібратися, кто куда девает деньги, кто их крадет, особливо в цей час. Це не крадіжка, це мародерство. І ми з цим маємо розібратись! Дякую. Герасимов Артур Володимирович. Я бачу. Шановні українці, пан Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції, але от країна не може зрозуміти, це нульова по Фаренгейту чи по Цельсію. Ми всі пам'ятаємо його фразу: як порушу закон, одразу піду. Так от виникає питання: де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи то неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав – і взагалі заплутали всю країну. Може розповісте, що ж сталося в Омані? Де ж була ця нульова толерантність до корупції, коли люди Зеленського в Раді торгували цукром з Офісом Генерального прокурора? Де була ця толерантність нульова так звана, коли люди Зеленського в Раді кришували в Кривому Розі кримінал і міліцію? Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією? Ви всі пам'ятаєте скандал про продаж посад. І на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо тимчасову слідчу комісію, яка буде займатися кричущими речами – заявою міністра фінансів пана Зеленського про те, що кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 мільярдів гривень на митниці та у податковій. Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки 30 мільярдів гривень, за інформацією пана Уманського, було вкрадено. вкрадено. Саме тому "Європейська солідарність" буде підтримувати цю постанову. Ми дякуємо всім колегам, які долучилися і підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується пана Зеленського, думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок. Дякуємо. Дякую. Батенко Тарас Іванович, з мотивів – хвилина. Після цього Корнієнко і Тимошенко. Депутатська група "За майбутнє" уповноважена заявити наступне, друзі, що парламент повинен залишатися сьогодні вищим законодавчим органом, який визначає порядок денний в країні. Це перше. Друге. Нас не влаштовує те, що останнє позачергове засідання Верховної Ради і порядок денний ініціювалися Президентом України. І сьогодні це питання, яке ми розглядаємо, про тимчасову слідчу комісію – це перше питання в умовах карантину, коли ми з вами засідаємо, яке було ініційоване депутатськими фракціями і групами, 150 депутатами, і розглядається сьогодні в рамках цього окремого засідання. Друзі, парламент повинен працювати і невідкладно збиратися за власною ініціативою, в тому числі через засідання Погоджувальної ради, ми на цьому наголошуємо, яка визначає порядок денний позачергових засідань і сесій Верховної Ради України. І сьогодні ми просимо всіх вас підтримати цю ініціативу щодо створення ТСК. Я повторю слова Івана Крулька, який сказав, що це, можливо, перше буде ТСК в цьому парламенті, яка має рішучість довести зібрання інформації до кінця і показати всіх головних корупціонерів, які понижували економіку України і промисловість України в останньому кварталі минулого року. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександр Сергійович Корнієнко. З місця? З місця. Після цього Юлія Володимирівна. ви знаєте, що є інформація про те, що пан Уманський буде радником Голови Офісу Президента. Це свідчить про те, що є воля розслідувати ці моменти, про які він казав, і навести з цим лад. Разом з тим, ми хотіли б нагадати, що ті посадові особи, про яких іде мова, вони працюють в уряді з початку 2019 року і деякі раніше. Тому наша пропозиція розширити дію цієї комісії на весь 2019 рік. Ми хотіли б після прийняття цієї постанови відразу зареєструвати зміни до неї. Це буде справедливо розслідувати весь минулий рік діяльності в цьому напрямку і попереднього уряду пана Гройсмана, і вже уряду Гончаренка, і уряду Шмигаля. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Юлія Володимирівна Тимошенко. Шановні колеги, майже весь час незалежності України не був прийнятий Закон про тимчасові слідчі комісії, який дає можливість парламенту глибоко системно здійснювати контрольні функції. І тільки в цьому скликанні, в тому числі завдяки більшості в цьому парламенті, прийнятий цей закон. Він, до речі, нашого авторства, нашої команди. І ми сьогодні маємо з вами можливість перший раз в історії України створити тимчасову слідчу комісію по сильному закону, який повністю дає право вести слідчі дії і притягати до відповідальності винних. Наше з вами сьогодні завдання – вивернути всю цю корупцію повністю і показати країні. І тоді епоха корупції завершиться. І я думаю, що це буде тестове голосування. Хто проголосує "за", хто "проти" – ми подивимося в очі і зрозуміємо: хто є хто, і хто що приховує. Але я вірю, що парламент стане на чолі боротьби з корупцією. Так буде. Слава Україні! Шановні колеги, ще раз, ми голосуємо ту постанову, яка… Шановні колеги, можна трохи тихіше в залі. Дякую. Ми зараз голосуємо ту постанову, той текст постанови, який вам розданий. Те, про що казали колеги, про зміни, вони будуть зареєстровані, і я думаю, що найближчим часом проголосовані. Для того, щоб подивитися більш широкий проміжок часу для того, щоб якщо є факти корупції, вони дійсно були виявлені. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому, з урахуванням пропозицій комітету, проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України (реєстраційний номер 3358). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

щодо роботи комісії. Включіть, будь ласка, мікрофон з місця. 14:16:00 КРУЛЬКО І.І. Дякую всім народним депутатам, які проголосували за створення комісії. Конституційна більшість – це реально показало, що парламент буде боротися з корупцією і буде виявляти корупціонерів. І для того, щоби відразу запустити засідання комісії, є пропозиція членам Тимчасової слідчої комісії, яких щойно проголосували до складу цієї комісії, зібратися о 15 годині на третьому поверсі кулуарів, зал номер 5, для того, щоби провести установче засідання Тимчасової слідчої комісії. Не гаючи жодної хвилини, беремося до роботи. Дякую, колеги. І будемо звітувати парламенту про те, що комісія реально зробила і які вона робить висновки по тому, що діється з дохідною частиною Державного бюджету України. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми пройшли весь перелік питань, які були визначені сьогодні до позачергового засідання. Тому позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Всім дякую. дякую.